Пристъпваме към следващата точка

Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Магдалинчев – председателстващ Висшия съдебен съвет, госпожо Точкова, уважаеми господин Чолаков – председател на Върховния административен съд, уважаеми господин Цацаров – главен прокурор на Република България! Представям на Вашето внимание: „СТАНОВИЩЕ на Комисията по правни въпроси относно Доклад за прилагането на Закона и за дейността на административните съдилища през 2018 г., № 911-00-7, внесен от Висшия съдебен съвет на 31 май 2019 г. На свое заседание, проведено на 13 юни 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища

На заседанието присъства председателят на Върховния административен съд господин Георги Чолаков, който представи основните акценти в дейността на административните съдилища през 2018 г. и изложи приоритетните дейности и цели за по-нататъшно развитие на съда с оглед по-ефективно и по-бързо правораздаване, осигуряването на равен достъп до правосъдие за всички граждани и повишаване квалификацията на магистратите и съдебните служители.

Очертани са приоритетите и основните цели за неговото развитие, които са насочени към осигуряване на по-голяма прозрачност в работата на съда, баланс между постъпващи и решени дела, повишаване на квалификацията на съдиите и съдебните служители, по-ефективно финансово управление на съда,

е предприет цялостен подход по балансирано разпределение на делата и овладяване на прекомерната натовареност на магистратите. В докладите са отчетени обучения и проекти на административните съдилища. Организирани са били поредица от обучения, в които са взели участие съдии, съдебни помощници и съдебни служители от всички административни съдилища в страната. През 2018 г. Общото събрание на колегиите във ВАС се е произнесло по Тълкувателно решение № 1 от 17 септември 2018 г., постановено по тълкувателно дело № 4/2016 г., образувано по искания на Главния прокурор на Републиката и на Омбудсмана на Република България. Предмет на тълкувателното дело е била разпоредбата на чл. 216, ал. 7 от Закона за устройство на територията. През отчетната година няма образувани тълкувателни дела. През 2018 г. общият брой на делата за разглеждане във Върховния административен съд

Господин Чолаков отбеляза, че през отчетната година се запазва тенденцията броят на изготвените съдебни актове в едномесечен срок да е най-висок 14 124 от общия брой свършени дела. Срокът на изготвените съдебни актове от 1 до 3 месеца е 1400, а над тримесечните срокове са само 413 дела. Анализът от изложените в доклада статистики води до извода, че се запазва тенденцията за изготвянето на съдебни актове в срок, като е налице трайна ефективност в правораздавателната дейност на Върховния административен съд, което се дължи на организацията на правораздавателния процес, както и на лична мотивираност и професионализъм на магистратите. Подчерта се, че в резултат на прецизната работа на съдиите и съдебните служители административното правораздаване в България се нарежда на трета позиция в по бързина на разглеждане на дела на първа и втора инстанция. Тези показатели са от информационното табло на Европейския съюз, което е част от използвания от Европейската комисия инструмент за наблюдение на съдебните системи на държавите членки. В отчетния период във Върховния административен съд са работили общо 97 съдии, един съдия е пенсиониран, а двама са напуснали. В Доклада е представена информация за дейността на административни съдилища през 2018 г., която включва данни за постъпилите и приключени дела през годината за всеки един административен съд, за качеството на съдебните актове и срочността за решаване на споровете. Най-голяма е средната месечна натовареност на административните съдии в Административен съд София-град 24,12 броя дела месечно за 2018 г., като за сравнение за предходния отчетен период те са били 23,34 дела средно месечно; Административен съд – Кюстендил – 23,75 броя дела месечно за 2018 г.; Административен съд – Перник – 23,56 броя дела месечно; Административен съд – – 23,07 броя дела месечно за 2018 г., като за сравнение за предходния отчетен период те са били 21,90 дела месечно; Административен съд – Кърджали – 21,34 броя дела месечно за 2018 г.; Административен съд – Благоевград – 20,64 броя дела месечно за 2018 г., като за сравнение за предходния отчетен период те са били 19,61 дела месечно, и Административен съд – Пазарджик – 20,31 броя дела месечно за 2018 г. С най-малка натовареност са: Административен съд – Търговище – 9,60 броя дела месечно за 2018 г., като за сравнение за предходния отчетен период те са били 9,28 броя дела месечно;

Административен съд София-град – 24,12 броя дела месечно за 2018 г., като за сравнение за предходния отчетен период

и Административен съд – Видин – 11,79 броя дела месечно за 2018 г. Дейността на административните съдилища през 2018 г. е обобщена чрез подробни данни за всеки един административен съд, включващи броя на образуваните дела, тяхното движение, натовареността на съдиите, кадровата обезпеченост, сграден фонд и техническа обезпеченост. Господин Чолаков подчерта, че с направените промени в Административнопроцесуалния кодекс относно призоваването, участието на заинтересованите страни, срокът за произнасяне на административния орган, съдебното производство, регламентирането на държавните такси,

административен съд ще може да се утвърди като касационна инстанция и да засили своята дейност по издаване на тълкувателни решения и постановления. Промените ще доведат до увеличаване на натоварването на административните съдилища, за да могат да заработят с пълен капацитет, каквато е целта на реформата в административното правораздаване. Наблюдава се повишаване на ефективността на правораздаването от административните съдилища и намаляване на постъпилите във Върховния административен съд дела, което води до съкращаване на сроковете за разглеждане на делата. последната част на Доклада е отбелязано, че продължава тенденцията относно различната степен на натовареност на административните съдилища и в тази връзка се констатира необходимостта от обстоен анализ за дейността им. След проведеното гласуване Комисията по правни въпроси единодушно с 16 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ подкрепи Доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2018 г., № 911-00-7, внесен от Висшия съдебен съвет на 31 май 2019 г., и предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение по него със следната редакция: РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2018 г.

обсъди Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2018 г., Няма постъпили доклади и становища от други комисии. Откривам разискванията по поднесеното становище. Има ли желаещи за изказвания? Не виждам заявки за изказвания. Господин Председател на Върховния административен съд, вероятно ще вземете отношение към Доклада – заповядайте, имате тази възможност. Уважаеми господин Чолаков, думата е Ваша – заповядайте. ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ: Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Аз няма да отнемам много време на пленарната зала, тъй като смятам, че всичко, което беше необходимо, беше казано в Доклада, изготвен от Правна комисия и изчетен. Действително това е първият доклад и отчет, който аз изготвям, откакто встъпих като председател на Върховния пълен годишен срок на дейността ми. Това, което искам да отбележа съвсем накратко, е, тъй като говорим за разлика в натовареност, от Върховния административен съд се съразмерваме с колегите от Върховния касационен съд. Ако там за миналата година колегите са приключили и решили 9000 дела, ние сме решили 16 000.

В момента, идвайки насам, проверих, че ние сме приключили за тази година 9500 дела, тоест за половин година повече, отколкото съд. Казвам това, не за да кажа по някакъв начин, че колегите от ВКС не работят. Искам да кажа, че ние сме свръхнатоварени в нашата дейност, но въпреки това актовете на Върховния административен съд се изписват 95% в едномесечен срок. Плюс всичко останало производствата в нашия съд са такива, че касаят спешни и бързи произнасяния. Тоест, ние влизаме пожарно, както по време на изборния процес, така и във връзка с обществени поръчки, така и във връзка със

По отношение на административното правораздаване, благодарение на реформата, която беше проведена миналата година в Народното събрание с промените в Административнопроцесуалния кодекс, слава богу, се достигна до намаляване натовареността на Върховния административен съд и по-равномерно натоварване на административните съдилища. Това вече се усеща и ще бъде предмет на отчета, който ние ще Ви поднесем догодина във връзка с дейността през настоящата година. Дори и най-малко натоварените административни съдилища, които бяха отчетени преди малко, са към средно натоварените съдилища от окръжно ниво, което означава, че административното правораздаване като цяло, освен че е най-бързото правораздаване, от миналата година ние се качихме от четвърто на трето място в картата за съдебната система на Европейския съюз, то е и качествено. Това, с което ние сме длъжници към обществото, е единствено и само тълкувателната дейност, но това предстои – да образуваме тълкувателни дела във връзка с всички закони, които останаха на една инстанция. Това е важното, за да може да има тълкувателно по тези закони, които се произнасят само и единствено на една инстанция в административния съд, за да има повече яснота при прилагането както от административните органи, така и от съдилищата. Ако има въпроси, съм готов

което ще гласуваме: „РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2018 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2018 г.“ Моля, режим на гласуване.

Уважаеми колеги! „СТАНОВИЩЕ относно Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г., № 911-00-2, внесен от Висшия съдебен съвет на 31 май 2019 г. На свое заседание, проведено на 13 юни 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г., № 911-00-2, внесен от Висшия съдебен съвет на 31 май 2019 г. На заседанието присъстваха господин Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България, и господин Данаил Кирилов – министър на правосъдието. Докладът за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г. беше представен от господин Цацаров. Докладът съдържа обобщени данни за дейността на Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба и прокуратурите, както и за дейността на разследващите полицаи, разследващите военни полицаи и разследващите митнически инспектори. Направен е анализ на основните показатели, съпоставени по териториални структури, и анализ по видове престъпления. Очертани са тенденциите по основни направления в дейността на Прокуратурата и са предложени мерки и законодателни промени за преодоляване на констатирани затруднения при правоприлагането. Разгледани са въпросите, отнасящи се до делата от особен обществен интерес относно корупционните престъпления и организираната престъпност, престъпленията, свързани със засягане на финансови интереси на Европейския съюз, трафик на хора, данъчни и финансови престъпления. Представена е информация за осъдителните решения срещу Прокуратурата на Република България на основание Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. През 2018 г. е отчетено намаление на престъпленията с 9,8% спрямо предходната година и със 7,3% спрямо 2016 г. Общият брой регистрирани престъпления в страната през 2018 г. са 96 187, като през 2017 г. те са 106 659, а през 2016 г. – 103 773. Разкритите престъпления през отчетния период са 44 294, през 2017 г. – 46 650, а през 2016 г. – 49 460. Разкриваемостта на престъпленията през 2018 г. е 46%, като спрямо 2017 г. се наблюдава увеличение с 2,3% и спад с 1,6% спрямо 2016 г. И през 2018 г. преобладават престъпленията против собствеността – 46,8%, следвани от общоопасните – 27,7%, икономическите и престъпленията против личността. В Доклада се посочва, че основните криминогенни фактори, определящи нивото на престъпността, са свързани с обезлюдяването на малките населени места и нивото на бедност в тях, интензивната миграция към големите градове и ниското ниво на образование на голяма част от лицата. През 2018 г. прокурорите в страната са работили общо по 275 979 преписки и по 213 109 досъдебни производства. За сравнение, през 2017 г. прокурорите са работили по 295 763 преписки и по 211 045 досъдебни производства. Висок е делът на приключените в срок разследвания, който за 2018 г. е 99,63%, при 97,79% за 2017 г. и 99,97% за 2016 г. и и е налице намаляване на спрените досъдебни производства с 5,9% спрямо предходната година и с 16,7% спрямо 2016 г. Прекратените по давност дела през 2018 г. са 43 950, като през 2017 г. те са 39 067, а през 2016 г. – 36 612. Внесените в съда прокурорски акта през 2018 г. са 30 499, от които 15 299 обвинителни, 10 712 споразумения и 4488

а през 2016 г. – 34 482, като намалението е с 9,1% спрямо 2017 г. и с 11,6% спрямо 2016 г. Предадените на съд лица през 2018 г. са 33 318, като през 2017 г. и 2016 г. те са съответно 37 087 и 38 469. Осъдените и санкционирани с влязъл в сила съдебен акт през 2018 г. лица са общо 31 205, като за 2017 г. те са 33 778, а за 2016 г. – 34 454 лица. През отчетния период се констатира значително намаляване на относителния дял на върнатите от съда дела спрямо внесените актове, който за 2018 г. е 3,3%, за 2017 г. – 4,7%, и за 2016 г. – 4,9%. Относителният дял на оправдателните присъди спрямо броя на внесените прокурорски актове за 2018 г. е 3,1%. Основните групи причини за връщане на делата са: допуснато на досъдебното допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуалните права – 38,7% от общия брой върнати дела; констатирани от съда пропуски при изготвяне на обвинителния акт – 32%; неодобрено от съда споразумение, внесено по реда на чл. 382 от НПК – 18,2%; констатирано от съда отсъствие на основанията по чл. 78а от НК, когато делото е внесено по реда на чл. 375 от НПК – 9,4%, и неотстраняване на очевидни фактически грешки – 1,7%. Представеният анализ на причините за постановяване на оправдателните присъди през 2018 г. сочи, че с най-голям относителен дял са оправдателните присъди, постановени поради противоречива съдебна практика, промяна на доминиращата практика или други обстоятелства, свързани с тълкуването на закона – 27,9%, следвани от оправдателните присъди, постановени поради неправилно квалифициране на деянието с обвинителния акт – 26,1%. На следващо място са оправдателните присъди, постановени поради събиране на нови доказателства в съдебната фаза, които не са могли да бъдат установени на досъдебното производство – 25,7%, както и поради пропуски, грешки или пасивност при събиране на доказателствата в хода на досъдебното производство – 18,7%. Най-малко оправдателни присъди са постановени поради пропуски и процесуална пасивност на прокурора в съдебната фаза или на неподаване на съответен протест – 1,6% от всички оправдателни присъди. Главният прокурор е внесъл 152 искания по чл. 422, ал. 1, точки 4 – 6 от НПК за възобновяване на наказателни дела, от които 87 са уважени, 8 – неуважени, а 57 – неразгледани. Влезлите в сила през 2018 г. осъдителни решения срещу Прокуратурата по образувани производства на основание чл. 2 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди са 302, като за 2017 г. тези решения са 280. По отношение на делата от особен обществен интерес е налице ръст от 12% спрямо 2017 г. и 16,6% спрямо 2016 г., като остава висок делът на осъдените лица с влязъл сила съдебен акт, спрямо всички лица с постановен окончателен акт, който е 95%. В Доклада се посочва, че съществуващата уредба на конкурсите не позволява своевременното трайно разрешаване на възникналите нужди, което налага използването на института на командироването. Акцентира се върху необходимостта от кадрово обезпечаване с разследващи полицаи в МВР, професионалната им подготовка, кариерно развитие и оперативна самостоятелност, както и материално-техническото обезпечаване. Обърнато е внимание на необходимостта от цялостно осъвременяване на материалноправната рамка, която да съответства на настоящите социално-икономически условия и технологично развитие. Господин Цацаров отбеляза, че през 2018 г. Прокуратурата е изпратила 1179 молби за правна помощ, издала е 404 европейски заповеди за арест и е получила 2438 молби за правна помощ от други страни и 284 европейски заповеди за арест. Главният прокурор акцентира върху положителните тенденции при промените в съдебната карта през 2018 г., свързани със закриването на районни прокуратури и превръщането им в териториални поделения, и допълни, че се предвижда прилагането на същия подход за още 29 районни прокуратури. Той обърна внимание и върху ниската натовареност на военните прокурори и следователи, както и на военните съдии. Господин Цацаров посочи, че през 2018 г. служителите към Бюрото по защита към главния прокурор са работили по защитата на 27 свидетели, от които 12 – защитени свидетели в страната, и 9 – релокирани в чужбина. В обсъждането на Доклада взеха участие народните представители Хамид Хамид, Десислава Атанасова и Пенчо Милков. В отговор на поставения от господин Хамид въпрос господин Цацаров заяви,

В отговор на поставения от госпожа Атанасова въпрос господин Цацаров посочи, че с измененията през 2018 г. се дава нова философия на програмата за защита на свидетели и предложи осъществяването на охрана на прокурори и следователи при пряка опасност за живота и здравето им да се възложи на Бюрото по защита. В отговор на поставения от господин Милков въпрос относно предприетите мерки за установяване и задържане на осъдени лица, чиито присъди не са били приведени в изпълнение, господин Цацаров заяви, че неприведените в изпълнение присъди представляват 2% от всички всички присъди и допълни, че се предвижда създаването на институция за взаимодействие между органите на Министерството на правосъдието и органите на Министерството на вътрешните работи по отношение на документалния обмен и задържането на лицата. След проведените разисквания Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ подкрепи Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г., № 911-00-2, внесен от Висшия съдебен съвет на 31 май 2019 г. и предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение по него със следната редакция:

Откривам разискванията по Становището на Комисията по правни въпроси. Има ли желаещи за изказване народни представители? Не виждам. Закривам разискванията. Уважаеми господин Главен прокурор, ще вземете ли отношение към Доклада за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи, а също и по Становището на Правна комисия? Имате думата, уважаеми господин Цацаров. Уважаеми господин Заместник-председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря за предоставената ми възможност да представя пред Вас днес Доклада за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2018 г. Този доклад е изготвен на основание чл. 138а, ал. 1 от Закона за съдебната власт и обхваща работата на Върховната административна прокуратура, Върховната касационна прокуратура, Националната следствена служба, териториалните и специализирани прокуратури, Националното бюро на България в Евроджъст и Бюрото по защита на свидетели към главния прокурор. В Доклада се съдържа и обобщена информация за работата на разследващите органи в състава на МВР, в състава на Министерството на финансите и в състава на Министерството на отбраната през отчетната година. Докладът е достатъчно обемен, публикуван е преди достатъчно дълъг период от време на общ публичен достъп на интернет страницата на Прокуратурата. Обсъждан бе подробно в Правната комисия. Председателят на Правната комисия го представи сега с множество статистика и основни показатели. Затова с Ваше разрешение ще спестя цялата тази статистика, тъй като тя беше представена пред Вас и считам за напълно излишно да я преповтарям. С Ваше разрешение ще се спра само на два показателя. Единият от тях е процентът на оправданите лица – 2,7%, което всъщност е атестат за добра работа. Вторият показател за мен, който определя качеството на нашата работа, всъщност касае върнатите дела и, ако през 2018 г. процентът на оправданите лица е бил 2,7%, върнатите от съда наши внесени актове през отчетната година спрямо внесените е бил в размер на 3,3% от всички внесени. Или през 2018 г. съдът е върнал 1051 дела на Прокуратурата, което е намаление спрямо 2017 г. с 35,1%. Бих казал, че точно този показател е оценка и за качеството на работата не само на Прокуратурата, но на първо място за качеството на работата на законодателя, защото точно този показател показа, че промените в Наказателно-процесуалния издържаха проверката на времето. Те издържаха и проверката за противоконституционност, тъй като Конституционният съд отхвърли исканията за обявяването им за противоконституционни, внесени както от Върховния Всъщност този извод касае всички изменения в НПК, включително и касаещите правомощията на Специализирания съд и Специализираната прокуратура. През 2018 г. парламентът прие изменение в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Именно те поставиха работата на Бюрото по защита към главния прокурор на съвсем нова основа, създавайки програма за защита на свидетели, в съответствие с най-добрите европейски практики. През отчетната година това бюро е осигурило сигурността на 27 лица свидетели, техни близки и роднини, смея да кажа, без нито един инцидент. В Доклада, поставен на Вашето внимание сега, е отчетено и началото на процеса на оптимизация на структурата на районните прокуратури, започнал със закриването на първите единадесет и създаването на териториални отделения в съответните градове. Уважаеми народни представители, позволете ми, освен всичко друго, да използвам и тази парламентарна трибуна, за да благодаря. Да благодаря на колегите ми прокурори, следователи, съдебни служители, служители в Бюрото по защита към главния прокурор. Мисля, че те заслужават тази благодарност пред Вас за целия труд и техните усилия, а на Вас – благодаря за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин Главен прокурор. Моля, квесторите, поканете народните представители от кулоарите. Преминаваме към гласуване на Решението, чийто Проект беше докладван – ще го прочета отново: РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г.

Приема Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г.“ Гласували

Уважаема госпожо Точкова, уважаеми господин Магдалинчев, уважаеми господин Цацаров, благодаря Ви за участието в днешната работа на Народното събрание. Разбира се, задочно благодарности към господин Панов и господин Чолаков – председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Уважаеми Уважаеми народни представители, с приключването на точка пета от седмичната програма завършихме работата за днешния ден.